Gospođe i gospodo zastupnici, prelazimo na postavljanja pitanja Vladi ili pojedinom članu Vlade. Aktualno prijepodne. Prvi koji postavlja pitanje poštovani zastupnik Ivo Lončar. Izvolite. **Lončar, Ivan (Nezavisni)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Moje ću pitanje postaviti predsjedniku hrvatske Vlade dr. Ivi Sanaderu. Predsjedniče, za vas, za predsjednika Sabora, za predsjednika države, ministricu pravosuđa i glavnog Državnog odvjetnika Mladena Bajića ja sam u posljednje doba zabrinut. Na vas je kako se predstavlja vrlo ljut prijatelj Đura Trkulja iz Novoga Sada. Naime, on od vas traži 6 milijardi eura da mu isplatite za naše ljude, inače bivše nositelje tzv. stanarskih prava. O čemu je riječ? '90. i '91. godine kada je Hrvatsku zahvatio opasan virus sa istoka mnogi naši ljudi otišli su u našu susjednu prijateljsku i bratsku zemlju Srbiju, tamo gdje imaju rodbinu da ih pomognu u njegovanju, a drugi dio je ostao i na jednoj trećini hrvatskog državnog teritorija se zabarikadirao braneći se od antivirusa da ne bi među njih ušao i tu ih je štitila najveća kovačnica bratska i jedinstva kako smo to u tri slova popularno zvali JNA. U takvoj situaciji dok su jedni ti Martićevi humanitarci bavili humanitarnom pomoći, a oni su bili kuhari, konobari, električari, …/Govornik se ne razumije./… saniteta itd., drugi su liječili svoju bolesnu rodbinu i naravno da su u takvim okolnostima zaboravili na svoja stanarska prava. Nakon što se virus sanirao i više nije bilo potrebe za humanitarnim Martićevim radom i medicinskom njegom svoje rodbine ti hrvatski građani su se obratili prijatelju Đuri Trkulji i on sada u njihovo ime traži 6 milijardi eura da im se isplati za vrijeme dok nisu koristili svoja stanarska prava. Moje pitanje glasi, hoćete li i kada uplatiti ljutitom prijatelju Đuri tih 6 milijardi eura za humanitarni Martićev rad i zato što su liječili svoju bolesnu rodbinu kada će to biti i hoćete li vi primiti Đuru, jer on kaže ako ga vi ne primite onako kako je ljutit da će biti još ljući? I usput prokomentirajte mi ako je moguće ti humanitarci su bili Martićevi dečki, kako komentirate jučerašnju presudu Haaškoga suda? Hvala.

da sam s velikim olakšanjem dočekao jučerašnju presudu Haaškog suda. Riječ je o ratnom zločincu Martiću koji je bio jedna od osovina velikosrpske agresije na Hrvatsku. Mi znamo da je agresija učinjena od strane Miloševićeve politike, Miloševićevog režima. U njemu su sudjelovali JNA, Srbija, Crna Gora, ali i pobunjeni Srbi i Hrvatskoj i to je povijesna istina. Ona je i potvrđena jučerašnjom presudom. Nikad nećemo zaboraviti te zločine koje je učinila velikosrpska agresija u Hrvatskoj i ne smijemo zaboraviti te zločine. Ali jednako tako neka pravda, treba reći neka pravda radi svoje i ona međunarodna i ova u Hrvatskoj, i ona u Srbiji, jer ima još uvijek i ratnih zločinaca koji su u Srbiji i suradnja Hrvatskog državnog odvjetništva i Srbijanskog državnog odvjetništva kao i Crnogorskog državnog odvjetništva mora biti na europskoj razini. To znači ako oni nisu dostupni hrvatskom pravosuđu ti zločinci moraju biti suđeni u Srbiji i u Crnoj Gori i to je nešto što je minimum da bi se zadovoljila pravda, da bi se zadovoljilo sve ono što smo proživjeli od '90. do '95., a onda i mogu reći do 15. siječnja '98. kada je Vukovar i hrvatsko Podunavlje integrirano u ustavnopravni poredak Hrvatske. priča taj dotični gospodin, taj dotični gospodin Trkulja nisu ništa drugo nego pokušaj uzimanja novaca, jer on Hrvatsku ne može ugroziti niti može prijetiti premijeru, niti bilo kojem drugom državnom dužnosniku, niti može tražiti kod njega prijem jer neće biti primljen. Ali ono što on radi je opasno za te ljude koji s njim imaju posla, jer će on od njih uzeti novac da bi ih tobože zastupao pred ne zna se čime, da bi tražio ne zna se što, ali zna što hoće uzeti. Hoće uzeti novac od njih. Pa ja apeliram na te ljude u Vojvodini, Srbiji, gdje god on došao do njih da se okane ćorava posla, a to znači rada s tim čovjekom. Zastupnik Lino Červar. Izvolite. i kao oni će to sve riješiti. Pa, zar i mi nemamo u SDS-u naše ljude? Pa tamo su naši Raša, Boja, Mića i drugi, pa trebali bi i mi reći prijatelju Đuri, ej Đura, stani, imamo i mi svoje dečke. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugo pitanje poštovani zastupnik Vilim Herman. Izvolite! **Herman,

politiku, za razliku od nekakve komercijalne i da bude orijentirana dakako na poljoprivredu, obrt i malo poduzetništvo. Prolazile su godine i u nekoliko navrata čuo sam od premijera odgovore, a njemu sam pitanje upućivao, da struka govori kako to zapravo ne bi trebalo učiniti da, ili barem pretežiti dio struke i na tome se dosta tvrdo stajalo. Godine su prolazile, vrijeme se gubilo i sada treba reći nešto pohvalno. Mi smo na pragu osnutka te "Agrobanke". Doduše, u okvirima Hrvatske poštanske banke i ne sa sjedištem u Osijeku, ali dobro. Događa se ono što je vrlo važno, Slavonija i Baranja dapače, Osijek dobija značajni financijski punkt. ono što mene ovdje čudi, to je prvo, da je bilo suprotstavljanja premijera pozivanjem na struku. I moguće pitanje je, je li gospodine premijeru zapravo napravljeno vama nešto iza leđa? Što se mene tiče, veoma bi bilo dobro da je to napravljeno, pa makar i iza leđa. A ako nije, onda bi bilo opet dobro, koliko god bi to možda izazvalo senzaciju ali, bilo bi najbolje za projekt da kažete onako lijepo, ljudski, doista ljudski, pa žao mi je, ispričavam se, puno je vremena prošlo ali uspijevamo konačno realizirati taj projekt.

postavljate neke prijedloge, što bih ja trebao napraviti, a niste postavili pitanje. A ja ću sada iskoristiti te vaše prijedloge da uputim vrlo jasno poruku da ćemo nakon "Viktora Lenca" riješiti i stečaj Gradske banke Osijek. To je bilo pitanje koje je bilo možda sadržano u vašem pitanju prije nekoliko godina o osnivanju "Agrobanke" u Osijeku. Bilo je sadržajno. Ali niste nikad explicite pitali šta ćemo napraviti sa stečajem, sa tom bankom? I iznad svega, šta ćemo napraviti sa štedišama? A mi se brinemo za štediše jer upravo ovih dana smo donijeli odluku i donesena odluka na odgovarajućim tijelima DABA, Državne agencije za sanaciju banaka, da ona prepusti svoje prvo mjesto, da prepusti štedišama. Tako da se četiri i pol tisuće štediša Gradske banke Osijek namire umjesto DABA. To je negdje 180 milijuna kuna. Nakon tog procesa, a već su isplate počele i počimaju sada ovih dana u lipnju, nakon tog procesa, štediše će biti namirene, DAB preuzima imovinu i povlače svoje tužbe. Dakle, štediše povlače svoje tužbe, svi sudski procesi se eliminiraju, DAB preuzima svu imovinu svu imovinu Gradske banke Osijek u stečaju. Tom imovinom, tim kapitalom dokapitalizira Hrvatsku poštansku banku koja onda ne radi ono, jer tu smo se dogovorili i tu je postignut sporazum, dakle ništa nije rađeno iza leđa nego sa apsolutnom mojom potporom od početka. Ali je bio tvrdokoran slučaj kao što je bio slučaj "Viktora Lenca". S obzirom da ste vi bili u prošloj Vladi, niste riješili ni jedno ni drugo. Ali čim ste došli u opoziciju odmah ste počeli napadati kad će "Agrobanka". Ja vam nisam postavio pitanje, zašto vi niste riješili "Agrobanku"? Mi je rješavamo sada. Najprije rješavamo štediše, pa rješavamo stečaj Gradske banke i onda HPB na kraju procesa otvara poslovnicu, agroposlovnicu u Osijeku. Dakle, neće biti nove banke, nove "Agrobanke" u Osijeku ali će biti poslovnica Hrvatske poštanske banke koja će se baviti agro biznisom. Ovo je dobra vijest i za štediše, ovo je dobra vijest za Osijek, ovo je dobra vijest za Osječko-baranjsku županiju, ovo je dobra vijest za sve koji se bave poljoprivredom u Slavoniji. Zastupnik Vilim Herman. a vaše pozivanje i pitanje što sam ja to napravio. Napravilo se mnogo. Pokrenuto je prije svega pitanje uopće ideje i realizacije tog projekta. Nemam ja nečistu savjest, pa da bih ovdje vama sada izlagao i govorio što je sve napravljeno. Ali jedan od amandmana kod promjene izmjena Zakona o bankama bio je upravo moj amandman oko toga da štediše u uđu u viši isplatni red. Na to ste se sada i mogli pozivati kada ste se dogovarali sa DAB-om. Toliko o tome. Ali riječ je o nečem drugom. Ja sad ne moram citirati vaš odgovor na moje postavljeno pitanje koje je bilo četvrto ili peto. I meni je zapravo drago da se je evo, sad na kraju mandata može reći, aha, na jednom projektu na kojem sam surađivao i pripomagao događa se ono što je najvažnije, njegov kraj. Ali izričito u travnju 2004. gospodine premijeru, ne bih želio vas naljutiti, vi govorite da struka nije za taj projekt. Pozivate se na župana Bubala, izvršavate svoje izlaganje u Osijeku tvrdnjom da od toga nažalost neće moći biti ništa. Zbog toga moja zabrinutost, nije li vam možda nešto napravljeno iza leđa. Ako vam je napravljeno pred licem, učinjeno je što treba, onda nemojte upućivati meni riječi koje ste uputili.

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Prije pitanja gradonačelniku Osijeka, zahvaljujemo i čestitamo na ovim dobrim vijestima za građane Osijeka. Sada dopustite pitanje gospodine predsjedniče hrvatske Vlade. nadležne državne institucije dakle Hrvatska policija, pravosudni organi u istočnoj Slavoniji pokrenuli su nekoliko istražnih radnji za počinjenje ratnih zločina u istočnoj Hrvatskoj, što je i u opisu posla kako Hrvatske policije tako i pravosudnih organa. Nažalost, korektno obavljanje posla od strane državnih institucija dočekano je jednom žestokom polemikom i napadima od političke elite srpske zajednice u Hrvatskoj koji su u međusobnim previranjima dokazujući tko je veći Srbin u Hrvatskoj su našli naravno nekoga na koga bi mogli uprijeti prstom i napasti ga da je taj netko odgovoran za pritisak pritisak na pravosuđe, na policiju, konkretno mislim jučerašnje izjave čelnika SDSS-a inače koalicijskog partnera u ovoj ili onoj formi vladajuće većine koji je rekao da pojedinci Hrvatske stranke prava u istočnoj Slavoniji vrše pritisak na hrvatsko pravosuđe a vezano za otkrivanje i istraživanje ratnih zločina. To je eklatantan primjer miješanja u rad pravosudnih organa Republike Hrvatske, nanosi veliku štetu međunarodnu Hrvatskoj stranci prava koja nema nikakve veze sa ovim postupcima hrvatske policije, konačno ministar unutarnjih poslova je član Hrvatske demokratske zajednice jer nema nikakvih kontakata, gotovo da ni nemamo. I mene interesira gospodine predsjedniče kako vi kako vi reagirate na ovakve kvalifikacije koje dolaze iz reda stranke koja u većoj ili manjoj mjeri i podupire parlamentarnu većinu, pripada vladajućoj koaliciji i daje ovakve ocjene o nama kao stranci da to nama zasigurno otežava taj program, put koji smo mi sebi zacrtali. I odnosno, i dodatno pitanje imate li namjeru oko te izjave razgovarati s gospodinom Pupovcem i pitati ga koji su to njegovi argumenti i dokazi kojima je optužio Hrvatsku stranku prava da vrši pritisak na hrvatsku policiju i na hrvatsko pravosuđe? Hvala. Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Najprije hvala na čestitkama za rješenje dugogodišnje agonije Gradske banke Osijek. I na tom slučaju smo pokazali da nema tog problema, nema tog izazova koji ne možemo riješiti. Ja zahvaljujem i svima onima koji su pomagali u rješenju tog slučaja. Što se tiče ove izjave gospodina zastupnika Pupovca ja sam je jučer vidio. Moram reći da je on govorio kao zastupnik i da je govorio kao čovjek koji ima svoje mišljenje koje ja ne dijelim, ja to mišljenje s njim ne dijelim. Nemam nikakvih evidencija niti indicija da bi članovi Hrvatske stranke prava vršili bilo kakav pritisak na pravosuđe, ja takvih indicija nemam. Ali umjesto da prihvatim vaš prijedlog pa da ja s njim razgovaram ja predlažem vama da kao njegov kolega saborski zastupnik predsjednik Hrvatske stranke prava porazgovarate s njim, da vam kaže je li ima neke razloge, je li ima neke indicije, je li ima neke dokaze da je netko od vaših članova članova vršio nekakav pritisak na pravosuđe. Budući da ste oba zastupnici, da u Hrvatskoj vrijedi sloboda mišljenja i izražavanja i da se svi zauzimamo za to ja mislim da je u redu da najprije vas dvojica porazgovarate a što se mene tiče i ja sam također spreman i porazgovarat ću da mi kaže o čemu se tu radi. daje do znanja da pod pritiskom jedne političke stranke pojedine državne institucije podliježu a to je praktički kazneno djelo, dakle da mi sada vršimo pritisak a on je to rekao u kontekstu vrlo teškom političkom za hrvatsku Vladu je rekao da se neće sa tisućama optužnica protiv Srba koje su prema procjenama državnih institucija činili agresorske čine protiv Hrvatske da se tako ne može ući u Europsku uniju. Prema tome, ja mislim da je to prije svega pitanje odnosa vaše suradnje. Što se tiče nas po ovom pitanju mi nemamo šta razgovarati sa gospodinom Pupovcem jer mi zaista držimo se striktno zakona a to da li je netko od nas, ne samo od HSP-ovih članova ili HDZ-ovih ili SDP-ovih članova imao neke spoznaje i indicije o događajima u Domovinskom ratu to je dužnost građanska da se prijave neke situacije a na policiji je da policija tada eventualno napravi neko čišćenje tih informacija. Prema tome, ja apeliram zaista na vas u najboljoj namjeri da upozorite koalicijskog partnera da ne daje ovako olako teške izjave o HSP-u jer to nama nanosi veliku štetu u međunarodnoj slici Hrvatske stranke prava. Hvala gospođe i gospodo ministri, kolegice i kolege. Moje pitanje vezano je za sudjelovanje hrvatskih policajaca u mirovnim misijama. Naime, poznato je da u dosadašnjim misijama da je MUP zastupljen sa 34 policajca. Svoje pitanje upućujem ministru Kirinu. Molim vas gospodine ministre da nas izvijestite o dosadašnjem sudjelovanju naših policajaca u mirovnim misijama i zbog čega se traži dodatno povećanje broja hrvatskih policajaca u mirovnim misijama pod okriljem UN-a. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupniče Čuljak. Sukladno angažmanu Republike Hrvatske u doprinosu u globalnim mirovnim procesima Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske intenzivno već dvije i pol godine doprinosi jačanju međunarodne sigurnosti kroz sudjelovanje u međunarodnim mirovnim misijama. Nekima je do šale, smatraju da je Sabor cirkus. Naime, od siječnja 2005. godine policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova sudjeluju u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda, u mirovnim misijama UN-a na Kosovu, istočnom Timoru, na Cipru gdje je trenutno raspoređeno četrnaest policijskih službenika. Osim sudjelovanja u mirovnim misijama hrvatski policijski službenici sudjeluju i u misijama NATO-a i ISAF-a u Afganistanu, u Međunarodnom policijskom centru za obuku u Jordanu što znači da trenutno u misijama diljem svijeta, UN-ovim misijama i mirovnoj misiji u Afganistanu raspoređeno je osamnaest policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Za svoj uzoran i profesionalan rad i za sveukupan doprinos u mirovnim misijama na Cipru, Kosovu te istočnom Timoru naši policijski službenici primili su UN-ova odličja dok su službenici angažirani u Jordanu primili odličja kojima ih je u ime Hašemitske kraljevine odlikovao jordanski kralj Abdulah II. Tijekom posjeta predsjednika Republike Hrvatske Jordanu našem centru nagoviještena je daljnja mogućnost angažmana MUP-ovih instruktora i nakon zatvaranja centra najavljenog za kraj mjeseca kolovoza 2007. godine. Do sada je u svim misijama uključujući i one koje su trenutno na zadatku sudjelovalo ukupno trideset i četiri policijska službenika, svi su ostvarili izuzetne rezultate zbog čega nam je i nakon godinu dana sudjelovanja u mirovnim misijama povjerena organizacija Međunarodnog tečaja za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije koji je održan u Valbandonu a slijedeći međunarodni tečaj najavljen je za kraj mjeseca rujna ove godine. Nakon višekratnih zamolbi UN-ovog Odjela mirovnih operacija za povećanjem postojećih policijskih …/Govornik se ne razumije./… u proceduru smo uputili prijedlog za povećanje kontingenta … … /Govornik se ne razumije./ … u mirovnoj komisiji, misiji na Kosovu za 5 dodatnih službenika te za jednog dodatnog službenika u misiji na Cipru. Također od 7.7. ove godine još 2 službenika idu u Istočni Timur. Jedan i od razloga zbog čega su naši policajci cijenjeni u međunarodnim misijama je to što je hrvatska policija stvorena u Domovinskom ratu, u najtežim uvjetima, ratnim uvjetima i to golemo iskustvo koje imamo je neprocjenjivo i prepoznato je od međunarodnih institucija. Hvala lijepa. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Pa evo i vaš odgovor zapravo i sudjelovanje hrvatske vojske i policije u ovim mirovnim misijama dokazuju da je Hrvatskoj mjesto i u svim

lijepa. Pitanje sam htio postaviti ministru znanosti, obrazovanja i sporta gospodinu Draganu Primorcu, ali ću ga postaviti gospodinu Neviu Šetiću, državnom tajniku u istom Ministarstvu. Gradnja sportske dvorane srednje i osnovne škole u Puli je projekt hrvatske i talijanske vlade Istarske županije i grada Pule. I mada predviđen proračunom Republike Hrvatske već godinama ono zapravo do nedavno nije startalo iz razloga o kojima ne želim nagađati ali budite uvjereni da se nalaze u vašem Ministarstvu gdje neki ljudi sjede već toliko dugo na osjetljivim pozicijama da su valjda izgubili svijest o smjeni ministara i žive u uvjerenju da još uvijek tamo sjedi LJilja Vokić … /Govornik se ne razumije./ … Ipak prije 8 mjeseci projekt je startao jer ste se potpisali, potpisao se ugovor. Izabran je izvođač tako da smo počeli razmišljati da će gradnja ipak započeti, znači prije 8 mjeseci. Mjeseci međutim su prolazili i nakon potpisa tako da su u Puli zaboravili na sve to i počeli su misliti da se ipak nešto odvija, da su bageri tamo. Naravno to nije bilo tako. O čemu su pisali i hrvatski tisak i talijanski tisak čak i danas? Negdje u travnju gospodin Janjić i ja smo počeli istraživanje što se zapravo događa u vašem Ministarstvu i otkrili smo da u katakombama tog istog Ministarstva još uvijek papiri stoje jer nisu poslali zahtjev za višegodišnje zaduživanje koje na naše čuđenje je trebalo nakon toga što je potpisan ugovor što je jedan nonsens. Ipak postigli smo i to i to je prošlo dva mjeseca i ništa se nije dogodilo. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Prošla su dva mjeseca i gradnja nije počela. Dvorana mora biti gotova u ožujku i radovi još nisu počeli. Vi radite vaš posao gospodine državni tajniče. Gospodin Janjić radi svoj posao. Ja radim svoj posao. Pitanje je jednostavno. Tko u vašem Ministarstvu ne radi svoj posao? Hvala lijepa. Državni tajnik Nevio Šetić. Izvolite. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine zastupniče mogu vam vrlo kratko odgovoriti da je samo pitanje dana kada će otpočeti radovi na dvorani jer riječ je kao što ste primijetili da se sada upravo ishodi suglasnost Vlade Republike Hrvatske oko višegodišnjeg zaduživanja. Sve drugi, svi drugi poslovi su dovršeni, a glede ovoga mogu vam reći i kao Istranin i kao Puljanin da sam u kontaktu i sa školom i kao građanin tamo razgovaram i uvjeravam vas da, evo samo što nije počelo i možemo reći to da će biti zadovoljeni rokovi do kada će biti dvorana izgrađena. Zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Sve gradnje koje se rade za talijansku manjinu a rade se za hrvatske građane i 50% su jeftinije zato što talijanska Vlada daje 50% sredstava. Ja bih vas molio da kažete dolje onima koji sjede već godinama da im kažete da počnu tu gradnju. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Pitanje svoje postavljam ministru unutarnjih poslova. Ministre Kirin 24. svibnja ničim izazvani izjavili ste pred troje novinara kako ste ustanovili tko stavlja isječke vaših čuvenih nastupa na Internet portale prateći trag servera. Time ste pred cijelom javnosti priznali počinjenje kaznenog djela opisanog u članku 223. Kaznenog zakona kao povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava. Mene ovdje sada ne zanima vaša eventualna kaznena odgovornost. Time se trebaju baviti tijela progona dakle i policija što je malo vjerojatno dok god ste vi ministar tog resora. Policija se naime bavi prekrivanjem a ne otkrivanjem kaznenih djela kada su ministri u pitanju o čemu najbolje svjedoči slučaj Brodosplita. U središtu mog interesa je vaša politička odgovornost. Posve je naime svejedno jeste li vi uistinu naredili praćenje servera Internetskih portala ili ste samo rekli da ste to učinili. Tom svojom izjavom unijeli ste nemir i nesigurnost među sve korisnike Interneta i strah hoće li zbog pristupanja Internetu doći pod udar vašeg represivnog aparata. To je posve isto kao da ste izjavili da ste do podataka o tome kako će izgledati predizborne kampanje pojedinih stranaka došli otvarajući poštu njihovih saborskih zastupnika. Ja ne znam jeste li vi svjesni značenja svoje izjave? Ja ne znam jeste li vi svjesni političke štete koju ste nanijeli ugledu zemlje? Ali moje pitanje je posve kratko i logično. Ministre Kirin kada ćete podnijeti ostavku? **Kirin, Ivica (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupniče gospodine Stazić. Ja vam samo kao ministar moram jednu stvar još jedanput ponoviti jer očito vi koji baratate komunikacijskim vještinama ne razumijete dobro hrvatski jezik. Nisam i demantirao sam nekoliko puta, ali očito da vas ne zanima istina. Jer vi ste znali taj dan kad su moje izjave navodne bile objavljene da imamo sjednicu Vlade u Virovitici. I znali ste da sam tamo domaćin kao ministar i pozivali ste me upravo ovdje u Sabor da dođem, da objasnim ove izjave. Ja vaše tvrdnje i to da vi govorite da vi, da u ime internetske javnosti koju spominjete nekoliko puta u svojim izjavama, ja ne znam tko vas je ovlastio da vi govorite u ime internetske javnosti, ali ako niste stvarno krivi i ako stvarno ono što se u kuloarima priča da SDP to ne radi, zašto se onda toliko bunite i zašto pokušate servirati meni kao ministru unutarnjih poslova da ja sam koristio službe Ministarstva unutarnjih poslova da bi radio takve stvari. Mada su vam i stručnjaci za Internet objasnili i stručnjaci iz MUP-a kako zapravo ide postupak da bi se takva stvar utvrdili. Vama to očito nije bilo dovoljno. Nego ste danas, evo i napravili ste mi lijepu reklamu ovdje u Saboru htjeli još jedanput dokazati da vam nije stalno ni do istine, ali niti do digniteta ovog Sabora, nego ste još išli na to da zadržite i moju političku odgovornost, odnosno da podnesem ostavku. To isto tako kao da bi ja od vas zatražio da vi podnesete ostavku jer ste iznevjerili očito načela svoje stranke koje ste prije zacrtali. I mogli bi se tako politički gledati u nedogled. Ali hrvatska javnost umorna je od političkih igara. Jer postoje krupni problemi u ovom društvu koji se trebaju rješavati. Gospodine Stazić ja ne mogu vas sigurno nadmašiti u vašim komentacijskim vještinama, a ono što bi vi trebali znati kao saborski zastupnik, koji ste položili prisegu u ovom Saboru je to da ministar unutarnjih poslova nema ovlaštenja naređivati takve istrage. Nego za to postoje ovlaštene policijske osobe na temelju naloga suda. Možda da vremena kada ste vi to radili su prošla. Ali dok je ova Vlada, dok je ovo ministarstvo takve stvari se neće raditi. I ja kao mlad čovjek koji nisam policajac po struci želim da imamo instituciju koja će štiti sve njegove građane, bez obzira na vjeru, političko opredjeljenje

Ali vi ste izjavili da ste to radili, a nemate ovlaštenje suda. Pa u tome i jest problem. Gospodine predsjedniče možete li obuzdati svoje stranačke kolege? I možete li ih zamoliti da mi ne isključuju mikrofon ili mi dopustite da dođem za govornicu. Pitate ministre Kirin zašto se bunimo? Pa bunimo se u interesu Internetske javnosti, bunimo se u interesu ukupne javnosti. Stalo nam je jedino i isključivo da istine. Stalno nam je do toga Mir! **Stazić, Nenad (SDP)** … zbog čega ste izjavili da ste naredili, ako niste naredili. Vi kažete da ste to demantirali. Ali novinarka pred kojom ste to izjavili je to opovrgla. I rekla da su sve vaše riječi točno i vjerno prenesene. Prema tome, ministre Kirin, vidimo se na saborskom povjerenstvu. Zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade. Gospodine predsjedniče Vlade 15. prosinca 2006. u ovom Saboru dali ste časnu riječ da će se od 1. siječnja 2008. odluka o proglašenju ZERP-a primjenjivati na sve članice zemlje Tom prigodom i u raspravi Parlament podržao i donio takvu odluku, mada je to bila 3. odgoda primjene već odgođene odluke. podsjećam vas na 3 zaključka Hrvatskog sabora donijeta tom prigodom. Tim zaključcima Sabor je obavezao Vladu Republike Hrvatske da pripremi Prijedlog rebalansa Državnog proračuna u kojem će se utvrditi pozicije i povećana sredstva za modernizaciju i obnovu ribarske flote, za izradu projekata i izgradnje ribarskih veletržnica. Nadalje za izgradnju ribarskih luka i nabavu prijevoznih sredstava za poslove Obalne straže. S obzirom da je ova sjednica zadnja sjednica prije ljetne stanke, a u točci 3. Zaključaka ta obaveza je bila upravo do ljetnog raspuštanja ili do proljetnog rada Hrvatskog sabora. Pitam gdje je rebalans proračuna, jer nismo ga dobili, nije točka dnevnog reda. Gdje su dakle novci za pripremu Hrvatske, za aktiviranje odluke ZERP-a sa 1.1. iduće godine, ribarska flota, ribarske veletržnice, obalna straža i obnova ribarske flote. Hvala. Gospodine zastupniče 13. lipnja je danas, Sveti Ante, svim Antama čestitam, Tončima, itd., imendan. A Sabor završava 13. srpnja onaj svoj regularni dio, dakle proljetno zasjedanje. Rebalans se izrađuje u Ministarstvu financija. Kad ga izradimo i kad bude usvojen na Vladi šaljemo ga u Sabor. Dakle rebalans će biti i bit će stavke u pogledu jačanja i ribarske flote i svega onoga što smo zajedno zaključili. drago mi je da se HNS u prosincu 2006. priključio prijedlogu Vlade da se napravi sve kako se omogućilo da naši ribari budu ravnopravni s drugima, da se zaštiti hrvatski ribolovno-ekološki pojas i da se on počne primjenjivati od 1. siječnja 2008. na sve. Prema tome rebalans dolazi i u njemu će biti ove stavke. **Lesar, Dragutin (HNS)** Gospodine predsjedniče Vlade, nisam zadovoljan vašim odgovorom. Jer pitanje rebalansa Državnog proračuna nije nešto što u Parlamentu treba raspravljati dva sata. Vi ste znali kada završava sjednice ovog Sabora i očekivao sam od vas kao predsjednika Vlade Znam da ima mjesec dana, ali dozvolite da i Parlament ima pravo proučavati i čitati i imati vremena za iščitavanje prijedloga rebalansa. To je prvo. Drugo, drugo, očito i tim kašnjenjem pripreme i dostavom rebalansa Državnog proračuna u Parlament želite stvoriti tjesnac rokova. I treće, dozvolite da dam svoje mišljenje, i treće, da ste ozbiljno to planirali taj rebalans bi bio pripremljen. Ali vi znate da 1.1. iduće godine kada se aktivira ta odluka ZERP-a neće to biti vaša odgovornost jer tako i nećete biti premijer. Pa zato se tako i ponašate.

Znamo svi vrlo dobro da je Hrvatska elektroprivreda jedan od preostalih monopolista u Hrvatskoj. Formalno ne, svatko se može priključiti na elektrosustav nekog drugog, ali tih drugih sustava nema. Tako da svi veliki potrošači su priključene na Hrvatsku elektroprivredu. Hrvatska elektroprivreda smanjila je dobit u prošloj godini u odnosu na 2005. na polovicu. To nije bilo dovoljno hrvatskoj Vladi, ni vama kao premijeru da predsjednika Uprava, gospodina Ivana Mravaka smijenite. Očito da posao ne ide kako bi trebao ići. Nakon toga gospodin Ivan Mravak zaposlio je suprugu u jednoj od kćeri, firmi kćeri HEP-a u "Elektri Zagreb", stariju kćer u jednoj od kćeri firmi kćeri HEP-a pa sad zapošljava ili je zaposlio već i mlađu kćer. Dakle, pokazuje jednu lijepu sklonost nepotizmu. Gospodine premijeru, ne mislite li da takvo ponašanje u ovom trenutku danas u Hrvatskoj zapravo nije dopustivo i da pokazuje jedan osjećaj bahatosti koji su sve političke snage u Hrvatskoj u jednom trenutku platile? Moje pitanje glasi vrlo jednostavno, kad ćete gospodina smijeniti? Posebice stoga što imam podatke da je recimo jedan od direktora jedne od firmi kćeri kad imate namjeru smijeniti gospodina Mravka sa mjesta predsjednika Uprave HEP-a? Gospodine zastupniče, odgovorit ću jednostavno i kratko. Nisam znao da se mijenjaju do sada i nije bila takva praksa. Predsjednici uprava poduzeća koja pozitivno posluju, vi ste njemu naveli, predsjedniku Uprave kao zlo činjenicu da je godinu prije poslovao sa više dobitka, nego godinu poslije, ali niste negirali da posluje i godinu poslije sa dobitkom i mislim da trebamo onda se dogovoriti oko kriterija. Ako nam vi predložite kriterije kada bi trebalo mijenjati predsjednike uprava javnih poduzeća, je li to kad smanje dobit ili svaki put u novoj godini dobit mora biti veća nego što je bila prošle godine? To bi bilo lijepo, ali mi znamo da živimo u takvim okolnostima i da živimo na tržištu i da živimo u globalizirajućem svijetu u kojim okolnostima je nemoguće iz godinu u godinu povećavati dobit. Prema tome, kad nam date prijedloge za kriterije kada mijenjati i ako oni budu dobri mi ćemo ih razmotriti. Hvala. Kriterij naravno ne treba biti da se dobit poduplava iz godine u godinu, ali dobit bi trebala ostati barem ista. Međutim, moje pitanje ticalo se nepotizma gospodine premijeru. Da li vi potičete i podržavate nepotizam? Ako je tome tako ja imam popis jedno 10-tak ljudi koje bi vam dostavio da ih zaposlite u takvim tvrtkama. Kolega Lesar ima popis od 10-tak Međimuraca koji bi se isto rado zaposlili ili je uvijek partijska iskaznica? **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospođe i gospodo ministri. Moje pitanje je za ministra obrane gospodina Rončevića. Prošli tjedan predsjednik hrvatske Vlade dr. Sanader zajedno sa predsjednicima Vlada Albanije i Makedonije bio je na sastanku u Tirani sa američkim predsjednikom Bushom. Važnost poruke predsjednika Busha iz Tirane Važnost poruke predsjednika Busha iz Tirane prošloga tjedna nema samo potvrdu već dosad nekoliko puta izrečene potpore, prvi put za susreta s predsjednikom Vlade dr. Sanaderom u Washingtonu potkraj prošle godine i nedugo zatim na summitu NATO-a u Rigi, već ima i potvrdu da je na tom putu Hrvatska najveći dio posla obavila i da je najveći dio posla završeno. Jačanje popularnosti NATO-a u Hrvatskoj pokazalo je kako kampanja o NATO-u u Hrvatskoj daje rezultate. Pokazala je važna komunikacijska strategija u kojoj do kraja treba objasniti građanima ne samo što je danas NATO, nego i što će on biti u budućnosti. Gospodine ministre, kakva je uloga u toj potpori NATO-u ministarstva kojem ste vi na čelu i koliko komunikacijska strategija koju ono na čelu s vama provodi ima utjecaja na ovu potporu koju javnosti NATO ima? Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine saborski zastupniče, ja vam se zahvaljujem na ovom pitanju. Još jedna prigoda pred hrvatskom javnosti ponoviti stav hrvatske Vlade. Ulazak u Europsku uniju i NATO savez, dva strateška cilja hrvatske vanjske politike i NATO kao najbolja polica osiguranja i Republike Hrvatske i svih njenih državljana. Vlada Republike Hrvatske donijela je u rujnu 2006. godine komunikacijsku strategiju za članstvo Republike Hrvatske u NATO-u i ostala vrlo kratko rečeno poruka hrvatskim građanima u NATO ne ulaze Ministarstvo obrane, u NATO ne ulazi vojska, u NATO ulazi država. Svakako veliku ulogu ima Ministarstvo obrane budući da NATO kao sustav vrijednosti ima i svoju snažnu obrambenu i vojnu komponentu. Smisao strategije objasniti hrvatskim građanima vrijednostima NATO-a, otkloniti predrasude koje u hrvatskoj javnosti još uvijek kolaju u NATO-u. Prema tome, okrugli stolovi, seminari, predavanja, konferencije o NATO-u, javne tribine građanima Republike Hrvatske, puno osobnih kontakata svih članova Vlade, svih dužnosnika dali su u vrlo kratkom roku primjene ove komunikacijske strategije veliki rezultat, sve veći broj građana prepoznaje vrijednosti NATO-a i hrvatska Vlada će ustrajati na ovoj komunikacijskoj strategiji i djelovanjem kroz sve resore. NATO se reflektira u svim resorima hrvatske Vlade i radit ćemo na daljnjoj popularizaciji vrijednosti NATO-a. Hvala vam lijepo. Hvala vama gospodine ministre na odgovoru. dobiti dosad novu najsnažniju demokratsku legitimaciju ulaskom, odnosno pozivom u NATO savez. Isto tako tom pozivnicom za članstvo Hrvatska će dobiti uvjete za ostvarivanje suvremenijih i učinkovitijih oružanih snaga i mogućnost smanjiti izdatke za obranu, dok će se u međunarodnim odnosima pozicionirati kao stabilna i perspektivna demokracija. I mislim da je u svakom slučaju važno istaknuti kako će to biti jedan od najvećih uspjeha ove Vlade koja će u to isto vrijeme biti, možda u nešto izmijenjenom sastavu, ali sa istim mandatarom u okviru Hrvatske. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pitat ću ministra obrane, gospodina Rončevića. Gospodine ministre, prije kratkog vremena mlad čovjek po prezimenu Brkić uhapšen je na granici, provedena je istraga, obaviješteno odvjetništvo, podnijeta tužba i proveden sudski postupak koji je zaključen nagodbom po kojoj je on dobio 11 mjeseci zatvora uvjetno na 3 godine. U trenutku kad se ovo događa Brkić ima 32 godine, a radi se kako sam informiran o obvezi služenja vojnog roka. Dodajem sljedeću stvar. Iz Zagreba je čovjek otišao '93. sa 17 godina. Nije dobio nikakav poziv u vezi s vojnom službom niti bilo koji akt, niti je upoznat neposredno bilo s kakvom obavezom takve vrste. Usput državljanin je i druge države. Doznali smo da je takvih slučajeva za koje dokumenti su na čekanju ili na granici ili negdje na nekom drugom mjestu veći broj, nekoliko stotina. Moje je pitanje. Koji je zakonski, vojni, politički ili logički razlog da ga se goni i kažnjava zatvorom u 32. godini, iako s njime nije uspostavljena ni jedna službena komunikacija niti mu uručeno rješenje na koje je mogao reagirati? I koji je interes ili koji interes Republike Hrvatske opravdava takav postupak? Gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine saborski zastupniče! Razlog je jednakost svih građana pred zakonom. Gospodin Brkić je kao vojni obveznik nakon 18. godine prvo kao novak, kasnije i obveznik služenja vojnog roka, u slučaju ako mu se ne odobri prigovor savjesti vojni obveznik sa obaveznom služenja vojnog roka, koja je jasno razrađena u Zakonu o obrani i Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Nije izvršio svoju obvezu, bez obzira na činjenicu što je kao 17.-godišnjak kako vi govorite napustio Republiku Hrvatsku, nije tražio otpust niti je otpušten iz hrvatskog državljanstva, obveza mu je ista. Prema tome, po Zakonu o obrani bio je dužan javiti se diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u zemlji u kojoj boravi. Nije izvršio tu obvezu. I počinio je kazneno djelo neodazivanje pozivu i izbjegavanje vojne službe. Ovaj postupak provodi se prema svima hrvatskim državljanima koji ne ispune svoju obvezu propisanu zakonom. Činjenica je da je Vlada Republike Hrvatske zahvaljujući činjenici što je izvjesnost članstva Republike Hrvatske u NATO savezu sada jasnija, vremenski određena, predložila izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama koji će se do 13. srpnja naći na drugom čitanju u ovom Visokom domu. U mogućnosti smo uvesti suspenziju obveznog služenja vojnog roka. Kako će Državno odvjetništvo tretirati zatečene slučajeve, da li će ustrajati na kaznenom progonu, ja vam ne mogu reći, to je stvar Državnog odvjetništva. Međutim, prijave, kaznene prijave podnose se na temelju zakona i prema svim građanima Republike Hrvatske jednako. Hvala lijepo. Gospodine ministre! Ja ne mogu reći da vi nemate formalno zakonsko pokriće za vaše objašnjenje. Ali mislim da nema pokrića za dvije druge stvari. Jedna je okolnosti u kojima je to nastalo i druga je činjenica da i u ovom Domu, ovog trenutku ili ovih dana ili u ovom vremenu razgovaramo o ideji ukidanja služenja vojnog roka. Mislim da nema dobre korespondencije između činjenica iz životnih okolnosti i argumenata kojim branimo ovaj događaj. Ja bi vas molio pismeni odgovor. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zastupnik Miroslav Rožić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade! Zbog unutarnjih političkih potreba smirivanja hrvatske javnosti, svaki put kada bi se pojavio neki problem u svezi sa haškim optužbama primjerice kod objavljivanja optužbi za tzv., naglasak je na tzv. zločinački pothvat hrvatskog civilnog i vojnog vrha, na čelu sa prvim i nažalost pokojnim predsjednikom Tuđmanom, koji su vodili Hrvatsku o obrambenom i oslobodilačkom ratu, a posljednji put takav slučaj nakon otkrića nagodbe tužiteljice Carle del Ponte sa Beogradom o prikrivanju ključnih dokaza u svezi sa agresijom JNA na Hrvatsku, hrvatsku javnost uznemirenu i ogorčenu tolikom količinom nepravde i nepravednosti prema Hrvatskoj, između ostalog, pokušali ste smiriti obećanjima i najavama žalbi koje ćete uputiti Vijeću sigurnosti UN-a. Provjerili smo u sjedištu UN-a u New Yorku, ima li ikakvih službenih žalbi hrvatske Vlade na rad Carle del Ponte ili Haškog suda? I utvrdili smo da nikada Vijeću sigurnosti niste uputili nikakvu žalbu. Zašto gospodine predsjedniče Vlade? Predsjednik Vlade dr. Ivo Sanader. Izvolite. osam godina nakon smrti predsjednika Tuđmana tako pohvalno o njemu izražavate. …/Upadica se ne čuje./… Konačno. Jer u vrijeme dok je on demokratskom voljom hrvatskih birača vodio Hrvatsku kao Predsjednik Republike u drugačijem sustavu, polupredsjedničkom, bili ste ljuti oponenti. I kritizirali ste tu politiku. Sada, u jednom akrobatskom skoku hvalite Tuđmana da biste možda uspostavili nekakvu virtualnu dakle, umjetnu suprotstavljenost ove današnje Vlade ili današnjeg HDZ-a sa onim. Ne. Mi kao i jučer, tako i danas. Stojimo na istim pozicijama i ne mijenjamo mišljenje kao što vi to činite. Vi niste u ključnim trenucima podržavali važne odluke Franje Tuđmana. Danas ga stavljate nama kao primjer što bismo mi trebali učiniti. I jučer i danas naš odgovor vama je isti. Mi znamo kad treba povući neki potez, pa tako i ovaj o kojem ste govorili. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Vlade. Moje pitanje nije se odnosilo na pokojnog predsjednika Tuđmana, nego na vaše obećanje gospodine predsjedniče Vlade u najmanje dva navrata izrečeno ovdje, u ovoj dvorani, u ovom Domu, da će hrvatska Vlada se žaliti Vijeću sigurnosti. Moje pitanje je bilo upućeno vama, zašto to niste učinili? Naprosto to. A o ulozi Franje Tuđmana ja nisam govorio. Ja ću isto tako govoriti pohvalno o svim vođama hrvatskog naroda Prema tome,… …/Upadica se ne razumije./… Prema tome, pa i o vama, iako ne želim vam da se to brzo dogodi. No, u svakom slučaju gospodine predsjedniče Vlade, umjesto izražavanja svog zadovoljstva reći ću vam, odgovorit ću vam citatom Luisa Borhesea. "Niti osveta niti oprost, "Niti osveta niti oprost, pa čak niti zaborav ne mogu promijeniti povijest. " Molim vas! Žalite se Vijeću sigurnosti na postupke tužiteljice Carle del Ponte. To je vaša obveza. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospodo potpredsjednici hrvatske Vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege. Moje pitanje upućujem ministru poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva gospodinu Petru Čobankoviću. Gospodine ministre, nakon provedenih mjera sprječavanja pojave i širenje klasične svinjske kuge koje su rezultirale eutanazijom gotovo petnaest tisuća svinja u Hrvatskoj bitno smanjivši njihov broj. Molim vas da nas informirate kakva je trenutna situacija s tovom svinja. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici, poštovani gospodine zastupniče. Dozvolite mi da kažem da upravo striktno provođenje mjera u sprječavanju širenja klasične svinjske kuge je dalo svoje određene rezultate. Rezultati su ti da je bolest u silaznoj putanji, da je sve manji broj jedinica lokalne samouprave koje se smatraju zaraženim i ugroženim područjima i da je u konačnici sve manje slučajeva pojave bolesti klasične svinjske kuge. Normalno da takva jedna bolest je izazvala i određene poremećaje koji su se javljali i koji su se javili na terenu. Uvođenjem mjera zabrane prometanja na stočnim sajmovima što je bila jedna od ključnih mjera u sprječavanju daljnjeg širenja da je došlo do određenih problema plasmana svinja u malim gospodarstvima. Iz tih razloga ministarstvo i Vlada su organizirali interventne otkupe u dva kruga interventnog otkupa, drugi krug je još uvijek u tijeku. Do sada je otkupljeno cirka 60 tisuća komada svinja. I ukoliko bude još potreba za rješavanjem viška svinja kod malih tovljača jer je činjenica da u organiziranim tovovima nema problema sa plasmanima nastavit će se i dalje sa interventnim oblicima otkupa kako to ne bi remetilo tržište. A što se tiče vašeg pitanja ja vam mogu odgovoriti sa brojkama. Praktično kad kompariramo uzmimo 2007. godinu prva četiri mjeseca i 2005. godinu onda trenutno u tovu imamo 50% svinja više u 2007. godini nego što smo imali u 2005. godini. Kada se vratimo godinu dana unazad i kompariramo 2007. i 2004. onda je taj postotak još veći i tada možemo kazati da imamo 60% svinja više u tovu. To dokazuje da nije došlo do smanjenja populacije i tova svinja nego dapače da dolazi do povećanja. S druge strane, isto tako kad kompariramo vanjsko-trgovinsku razmjenu onda u 2007. u odnosu na 2005. godinu je uvezeno za 43% manje svinjskoga mesa. Za isto razdoblje za prva četiri mjeseca 2007. u odnosu na prošlu godinu je uvezeno manje 21% svinjskog mesa i prerađevina na bazi svinjskog mesa. To u konačnici pokazuje da upravo način rješavanja i uvođenja necijepljenja svinjske kuge nije u koliziji sa razvojem razvojem tova svinja, nego dapače to je nešto što daje jedan dodatni impuls jer uvođenje mjera zabrane cijepljenja protiv svinjske kuge se eliminira i onemogućuje uvoz iz svih zemalja koje i dalje cijepe svinje

**Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz Vlade. Svoje zastupničko pitanje postavljam predsjedniku Vlade gospodinu Ivi Sanaderu. Gospodine predsjedniče, vjerujem da ste upoznati sa zaključkom Hrvatskog sabora koji je usvojen na sjednici 7. srpnja 2006. i upućen Vladi 10. srpnja 2006. a glasi: "Odgađa se glasovanje o Prijedlogu zakona o mirovinama hrvatskih državljana iz Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje. Obzirom da postoje naznake kršenja ljudskih prava hrvatskih državljana u pogledu prava iz mirovinskog osiguranja predlaže se utvrđivanje činjeničnog stanja. Drugo, poziva se predlagatelj zakona da u suradnji s Vladom Republike Hrvatske iznađe što brže privremeno privremeno rješenje a potom i trajno rješenje ovog problema." U dva navrata sam pisao požurnicu Vladi Republike Hrvatske i požurnicu predsjedniku Hrvatskog sabora. Napominjem da se radi o više od petnaestak tisuća građana kojima je mirovina jedini izvor prihoda a na rješenju o mirovini piše da visina mirovine ovisi o masi sredstava koje inozemni osiguravatelji sakupe u svojoj kasi. Ja sam dužan odgovor dragim i ispaćenim ljudima u čije ime postavljam ovo pitanje a pitanje glasi kada će Vlada Republike Hrvatske odnosno nadležno ministarstvo ispoštovati zaključak Hrvatskoga sabora odnosno ima li izvršna vlast pravo zanemariti zaključke Hrvatskog sabora ovoliko dugo. Vlade doktor Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Gospodine zastupniče, ta problematika mi je poznata sigurno bolje nego vama jer sam u nekoliko navrata osobno razgovarao s tim ljudima i njihovim predstavnicima. I ono što treba javnosti reći jest da i na moj poziv da se i vi uključite u jednu akciju koja mora prethodnici ovoj o kojoj vi govorite koja nije nipošto zanemarivanje zaključka Hrvatskog sabora nego iznalaženje rješenja jer tražimo rješenje kako tim ljudima pomoći. Ja sam osobno vidio da imaju odreske mirovine od 8 kuna ili 20 konvertibilnih maraka iz Bosne i Hercegovine. tome, znam o čemu je riječ i radimo na tome. I uz vas koji s vremena na vrijeme se sjetite to imamo i među nama zastupnika ovdje, kad govorim govorim o HDZ-u, od gospođe Babić-Petričević, Bagarića, Ćosića i ostalih koji stalno o tome govore i s ljudima se susreću i razgovaraju. Ono što apeliram na vas da nam pomognete u ovoj akciji koju mi vodimo prema Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da se vašim pismima obratite zajedno s nama kao što smo mi već to učinili vladama dotičnih zemalja da ispravimo tu nepravdu zajedno. Ali bez obzira na to kako će biti odgovor iz Sarajeva, Podgorice i Beograda hrvatska Vlada traži rješenje i naći će ga. Riješili smo sve ključne probleme, naslijeđene probleme hrvatskih od povrata dug i koristim ovu prigodu da najavim hrvatskim umirovljenicima da će do konca mjeseca biti isplaćena treća rata duga duga obeštećenja za umirovljenike, da će biti uključene i one 43 tisuće ljudi koji su bili u prve dvije rate zbog zakona koji nije bio dovoljno jasan pa smo ga ispravili, koji su bili isključeni dakle i 43 tisuće ljudi koji primaju obiteljske mirovine i povlaštene bit će uključene u isplatu ove rate duga. Dakle onima treća rata, a ovima prva. Prema tome rješavamo i pitanje jaza između starih i novih umirovljenika. I uskoro očekujte u Saboru također prijedlog kako riješiti taj jaz koji je nepravedan ali i u tom kao i u ovom pitanju koje ste mi postavili ima naravno uvijek ono o čemu i vi i mi moramo voditi računa. A to je da rješavamo probleme sukladno financijskim potencijalima države. I prema tome završno, ovaj problem nam je jasan. Mi se s njim stalno suočavamo ali želimo da nam se pridruže, ne možemo amnestirati zemlje odakle oni dolaze. Ne možemo amnestirati. I te vlade moraju, moraju reći da to nije tako i da im konačno počnu plaćati mirovine koje oni zaslužuju. A Hrvatska će sa svoje strane učiniti svoje.

ja bih vas korigirao. Mi se u kontinuitetu bavimo sa ovim problemom otkad smo i napisali Prijedlog zakona. Ne s vremena na vrijeme. I u kontinuitetu podsjećamo da problem treba riješiti. Ne radi se samo o izbjeglim i prognanim osobama. Radi se i o hrvatskim građanima koji nikada nisu ni jednog dana živjeli izvan Republike Hrvatske. Za razliku od vas mi ne očekujemo rješenja od inozemnih osiguravateljima, od inozemnih osiguravatelja zbog toga što i vi i mi dobro znamo da se radi o invalidnim sustavima o kojima, od kojih ne možemo očekivati rješenje. ne razumije./ … Jesu odgovorni ali smo i mi odgovorni da se našim ljudima, našim građanima ne krše ljudska prava. Dakle jedna sinkronizirana akcija Ministarstva vanjskih poslova, Vlade i nas svih zajedno se mora učiniti u tom pogledu. I da vam kažem na kraju mi smo sutra ili danas, kad god želite spremni se na ovom prijedlogu ili nekim drugim prijedlozima aktivirati da iznađemo zajedničko rješenje. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predsjedniče Vlade i članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem državnom tajniku, gospodinu Šetiću. Još za mandata bivše Vlade u proračunu za 2003. godinu predviđena je bila stavka izgradnje specijalne škole ili škole za djecu s posebnim potrebama u Varaždinu. Riječ je o tome da ta škola obuhvaća preko 200-tinjak djece različitog oštećenja ne samo iz grada Varaždina i županije nego iz cijele sjeverozapadne Hrvatske. Prvi posjet ministra Primorca početkom 2004. godine, razgovori koje smo vodili doveli su do toga da se ministar založio da se izgradi posve novi objekt, posve nova škola vidjevši da ta škola doista obuhvaća djecu iznad standarda. Da prosječno obuhvaća više djece nego druge hrvatske škole i da doista djeca uče i rade u, možemo tako reći u neprimjerenim uvjetima. Međutim do dana današnjega nakon desetaka i desetaka elaborata, procjena, idejnih rješenja, dokaza, potvrdnica koje smo poslali prema Ministarstvu nažalost još uvijek nismo sklopili Sporazum o izgradnji te škole. Zašto spominjem sporazum? Zato što je grad Varaždin premda nema nikakvu obvezu jer znate i sami da su specijalne škole isključivo u nadležnosti i obvezi vašega Ministarstva, grad Varaždin je izdvojio zemljište od 6 tisuća kvadrata koje je vrijedno preko milijun EUR-a i obvezao se u 3 godine sufinancirati sa 9 milijuna kuna izgradnju te škole. Dakle unatoč tome što smo i mi ponudili pomoć do dana današnjeg taj sporazum sklopili nismo. Sredstva su i za ovu godinu predviđena u sporazumu. Ja vas molim gospodine državni tajniče, molim i premijera radi te djece dakle ne samo varaždinske nego djece iz cijele sjeverozapadne Hrvatske, radi te djece koja su različitih oštećenja i koja uspješno rade i uče u toj školi da konačno potpišemo taj sporazum. Da iskoristimo građevinsku sezonu ove godine i da započnemo tu zgradu graditi. Lijepo vas molim da konačno taj ugovor potpišemo u roku od 15-tak dana. Državni tajnik Nevio Šetić. s obzirom da je riječ o ustanovi Centra za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" koji obuhvaća osnovnoškolsku djecu, srednjoškolsku, ali i djecu odnosno osobe koje prelaze 21 godinu prema pravilima koja postoje mora se uključiti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi jer upravo u jednom dijelu je potrebno tako podijeliti ovu investiciju. Uostalom takvih programa i projekata imamo i negdje drugdje kao što je Voštanica u Zadru intenzivno dakle se radi na oblikovanju ovog sporazuma. Tako da će trebati vašem prijedlogu sporazuma koji ste poslali 6. travnja 2007. dodati i ovu dimenziju i ugraditi kako bi konačno došli do zgrade. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa apsolutno drži da treba izgraditi ovaj objekt jer je riječ o 215 korisnika usluga u ovome, u ovom centru. Tako da eto želim kazati da ćemo u ovom smislu nastaviti rješavati ovaj problem. I očekuje se da bi već u ovoj

Ja vas molim kao zastupnik, želim samo upozoriti da te poteškoće u državnoj administraciji. Vi ste čelnik jednoga ministarstva. Kraj vas sjedi ministar zdravstva kojemu je sada tek, nakon 3 godine uopće rečeno da će se on morati uključiti. Ja vas pitam što smo 3 godine čekali? vaše interno pitanje da se vi dogovorite koliko će tko financirati? Ja vas molim dajte se to dogovorite. Ministar LJubičić mi je rekao doduše usmeno, dao privolu da će on isto financirati. Ja vas molim dogovorite se interno. Pošaljite nam prijedlog sporazuma. Želimo ga potpisati. Dajte da to djeci to počnemo graditi, da se sad ne dogodi da ćete se vi sada međusobno dopisivati nekoliko mjeseci. Ionako država smo svi mi odnosno vi ste Vlada. Prema tome gradit će država. A koliko će otpasti na koje ministarstvo molim vas da to bude vaš interni dogovor. Pa se evo, tu ako mogu zamoliti i gospođu potpredsjednicu Kosor da se uključi budući da je to, gospođo Kosor budući da je to vaš resor da se uključite. Da se ta dva ministarstva susretnu jer nema smisla da mi sad čekamo njihove interne dogovore. Lijepo vas molim. Zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Poštovana gospođo ministrice. Tijekom vaše nedavne službene posjete Sjedinjenim Američkim Državama susreli ste se s vašim kolegom američkim ministrom za ratne veterane gospodinom Nicolsonom kao i predstavnicima odgovarajućih odbora u Kongresu i Senatu. Te posjetili središnju vojnu bolnicu u … /Govornik se ne razumije./ … Ta posjeta mogla bi biti početak naše dugoročne suradnje, naglasio je ministar Nickolson, s obzirom na zajednički interes i važnost što kvalitetnijeg i cjelovitijeg rješavanja svih veteranskih i braniteljskih problema. Posebna pažnja tijekom gotovo svih razgovora je bila usmjerena na brigu za oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja što je i razumljivo zbog aktualnosti težine i tragičnih posljedica ovog teškog oboljenja kojeg suvremena medicina gotovo do pred gotovo do pred 15 godina uopće nije prepoznavala. 17 tisuća hrvatskih branitelja s dijagnozom PTSP-a, 120 tisuća intervencija godišnje u županijskim centrima za psihotraumu, te preko tisuću 700 suicida nažalost dokazuju točnost onih tvrdnji da kažu da rat ubija i one koji misle da su ga preživjeli. Zbog toga iznalaženje novih postupaka i metoda u liječenju PTSP-a ili kako ga neki nazivaju "raka duše" jedan od prioriteta i sve većeg broja znanstveno-istraživačkih institucija širom svijeta. Traže se nove metode i tehnologije koje mogu pomoći efikasnijem i kvalitetnijem liječenju ove teške bolesti. Poboljšati kvalitetu života PTSP bolesnika i drastično smanjiti broj novih suicida itekako je važna zajednička zadaća. Efikasnost, uspješnost i kvaliteta liječenja mora se bitno unaprijediti, svi se slažu, s manje sredstava postići veće učinke, liječiti brže, bolje, jeftinije, smanjiti broj suicida te u konačnici dugoročno smanjiti sve veće troškove koji su okviru mnogih država danas izdvajaju za liječenje ove teške i opake bolesti s gotovo minimalnim efektima. Poštovana gospođo potpredsjednice, možete li reći nešto više o vašoj nedavnoj posjeti SAD-u kao i skoroj uzvratnoj posjeti ministara Nickolsona tijekom ove jeseni Hrvatskoj te o značaju i važnosti za braniteljsku populacija Sporazuma o suradnji sa Američkim ministarstvom ratnih veterana koji je u pripremi. Hvala lijepo. iznimno važan i koristan susret. Dakle na poziv američkog kolege, ministra za veterane, gospodina Nickolsona sa svojim suradnicima posjetila sam i naravno imala tamo kao što ste rekli susrete i sa parlamentarcima, ali isto tako i posjet … /Govornica razgovor sa ministrom Nickolsonom i dakako sa svim njegovim suradnicima gdje je održana i prezentacija o tome što Ministarstvo za veterane Sjedinjenih Američkih Država čini u brizi za veterane, dakle one od Vijetnamskog rata evo do danas. Onda što mogu sa zadovoljstvom reći jest da smo se dogovorili o uzvratnom posjetu gospodina Nickolsona Hrvatskoj. Nakon mog povratka gospodin Nickolson je poslao i pismo u kojem to potvrđuje. Prema tome, mi ćemo se vjerujem uskoro dogovoriti. Ono što mislim da je također dobro, što je rezultat tih naših razgovora jest najava mogućeg potpisivanja Sporazuma o zajedničkoj suradnji na rješavanju, odnosno razmjeni iskustava i svakoj drugoj mogućoj suradnji u rješavanju problema veterana. Ali isto tako kao što ste i sami rekli sa posebnim naglaskom na branitelje, odnosno veterane oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja. Ono što smo također tamo mogli iznijeti jesu naša dobra iskustva u rješavanju svih problema, pa i hrvatskih branitelja koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja, zašto smo dobili i svojevrsna priznanja u razgovoru na sustav skrbi, na količinu proračunskih sredstava koje Hrvatska izdvaja. Pa smo to usporedili sa Sjedinjenim Američkim Državama i zapravo došli do zaključka da je po prilici, s obzirom na veličinu zemlje, s obzirom na broj stanovnika na broj veterana taj izdvajanja po prilici ista. Što mislim da je dobro znati, mislim da je dobro da o tome zna i hrvatska javnost. Jer primjerice u … ta su sredstva gotovo bi se moglo reći i neograničena. Dakle predstoji nam priprema sporazuma. Ono i što mislim da je važno da sam kao ministrica hrvatskih branitelja i potpredsjednica Vlade dobila poziv i za posjet Wermontu gdje se nalazi usudim se reći vodeći svjetski centar upravo za istraživanje posttraumatskog stresnog poremećaja na čijem je čelu uvaženi svjetski poznat čuveni stručnjak gospodin Freedman koji je u nekoliko navrata bio u Hrvatskoj i od kojeg smo također dobili priznanja za liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja, ali i na činjenicu da smo na tu bolest upozorili dovoljno rano i da toj bolesti posvećujemo puno pozornosti, ne samo vezano za branitelje, dakle za veterane, nego i za članove njihovih obitelji. Tako da evo, s veseljem pripremamo taj susret. Vjerujem da on može donijeti puno dobroga u zajedničkoj suradnji. A o tome kad će se taj uzvratni posjet dogoditi dakako bit ćete izvješteni i vi budući da se kao zastupniku u Hrvatskom saboru posebno bavite i posttraumatskim stresnim poremećajem i kao zastupnik ali naravni i kao znanstvenik. Prema tome, na dobrom smo putu. A činjenica također to želim reći za kraj da smo i tamo iznijeli da smo upravo u dogovoru sa braniteljima i njihovim udrugama odradili cijeli posao, dakle ispunili sve zahtjeve koje su branitelji oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja tražili. Dakle ova Vlada je prva izašla sa brojem branitelja koji su nažalost izvršili suicid. Do tad je to bila tabu tema, o tome se nije govorilo. A u novom zakonu iz 2005. godine mi smo i pomaknuli rokove za priznavanje te bolesti, naravno uklonili sve one prepreke i predrasude koje su vladale u odnosu na branitelje koji imaju probleme, od ukidanja onog čuvenog , pod navodnicima "testa MMP 2" kojim se hrvatske branitelje ponižavalo u prethodnom razdoblju kad se utvrđivala ta bolest i sve ono drugo što smo napravili na zadovoljstvo branitelja, ali naravno Zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovana gospođo potpredsjednice hvala vam lijepo svakako na odgovoru. Bila je to izuzetno uspješna i korisna posjeta. Vjerojatno od dugoročnog značaja za braniteljsku populaciju. No međutim treba isto tako istaknuti da za ovu temu i za ovo pitanje posebnu pažnju ima i NATO. Mnogi će se iznenaditi, ali treba samo konstatirati da je prije 2 godine NATO-ov znanstveni odbor financirao jedan važan i značajan projekt u Republici Hrvatskoj koji se je odnosio na nove metode u dijagnozi i liječenju PTSP-a. Vi ste gospođo potpredsjednice otvorili taj veliki znanstveni skup i mogu reći da danas u Washingtonu neki od naših ljudi, neko od naših znanstvenika izlažu rezultate novih dostignuća u liječenju te teške bolesti koja nije samo značajna za braniteljsku populaciju, nego i za sve obične građane koji pate od različitih vrsta trauma. U tom smislu evo na kraju predložio bih i sljedeće da, ako je to ikako moguće, pod vašom koordinacijom se unaprijedi suradnja u kojoj će sudjelovati i Ministarstvo znanosti i Ministarstvo zdravstva kako bi Republika Hrvatska zaista postala centar izvrsnosti za liječenje te teške bolesti za koju širi interes ima međunarodna zajednica u cjelini. Hvala lijepa. pitanje za predsjednika Vlade. Mislim ona odredba od 0 promila alkohola kod vozača izaziva dugo vremena kontroverze u hrvatskoj javnosti, pa i ovdje u Saboru. Pokazalo se na žalost evo i u prvih 5 mjeseci ove godine kako ona ne djeluje. Na žalost u prvih 5 mjeseci u usporedbi sa prošlom godinu poginulo je 15 puta više ljudi na hrvatskim cestama, 10% je više teško ranjenih, 13% više lakše ranjenih. Zaista se postavlja pitanje svrsishodnosti te odredbe u okviru zakona. Postavlja se pitanje da li je ona donesena ishitreno, da li je konzultirana struka. Činjenica je da pati na određen način gospodarstvo, poljoprivreda, ugostiteljstvo, vinari prosvjeduju, turizam je na neki način na udaru pa i imidž Hrvatske kao mediteranske zemlje. Moje pitanje glasi zbog čega ne pokrenete inicijativu da se ukine ta odredba jer očito neke druge stvari utječu na na žalost povećanje žrtava i na sigurnost prometa. Očito je da ona bivša odredba od 0,5% promila nije bila ta koja je uzrokovala te teške posljedice na našim cestama. Dakle, pitanje glasi hoćete li poduzeti inicijativu da se ova odredba dokine? sublimira sve, odgovorit ću na ta pitanja. Kad smo donosili ovu odredbu i ovaj Prijedlog izmjene zakona u tom smislu, to je bilo nakon jednog niza mjeseci u kojima su svakog vikenda pogibali po 15 do 20 ljudi, u kojemu je javnost tražila i od Vlade učinite nešto. Učinite nešto da se smanji taj broj mladih ljudi pa i općenito i drugih, ali prije svega mladih ljudi koji do 4, 5 ujutru budu u diskoteci, pa onda ih jedan vozi doma i imamo takvih slučajeva na žalost puno. I mi smo taj prijedlog predložili, usvojio ga je Hrvatski sabor i odmah u prvoj godini je smanjeno, pa onda i u drugoj godini je smanjen broj mrtvih na Hrvatskim cestama. U obrazloženju tog Prijedloga zakona ja sam tada ovdje u saborskoj govornici rekao, za saborskom govornicom rekao da ako i jedan život spasi taj Zakon da on ima smisla. On je spasio mnoge živote i sigurno da kao takav ima smisla. Imam informaciju koja ide u suprotnom, koja govori suprotno o onome što ste vi maloprije rekli. U prvih 5 mjeseci ove godine po podacima Statističkog zavoda konzumacije alkohola u ugostiteljskim i turističkim objektima je porasla za 10%. Nije smanjena. Porasla je. Dakle, nema štete ni u turizmu, ni u ugostiteljstvu, ni u vinarstvu. Suprotna je činjenica. Raste. Zašto raste? Vjerojatno zbog toga što ljudi su shvatili da ovaj Zakon od 0 promila nije zakon protiv pijenja vina ili pijenja alkohola, nego je zakon protiv toga da nakon što popiješ da nakon što popiješ ne možeš voziti. Rekli ste jesmo li konzultirali struku? Jesmo. I reći ću vam da su nam liječnici kazali da kirurzi ne mogu, nije im dopušteno ići za kirurški stol voditi operaciju ako imaju 0,3 promila. Prema tome, znači znači da nisu točne one kalkulacije koje govore da i sa 0,5 kao što je bila odredba prije imaš jednaku takvu kontrolu za volanom kao i 0,0. Dakle to nije točno, jer da je onda ne bi kirurzima bilo 0,3 gornja granica. I da zaključim. Nemam namjeru pokretati inicijativu za promjenu ovog Zakona jer smatram da je on ispunio svoju svrhu i da ispunjava svoju svrhu, a to je prvo da je smanjen broj žrtava. To što se sad dogodilo vi ste u pravu, statistike su vrlo ružne i događa se velik broj prometnih nesreća sa ishodom smrti, ali siguran sam da bi izmjenom ovog Zakona bilo još više, jer još uvijek se ljudi suzdržavaju i svjesni su i mijenjaju svoje navike. I ono zašto smo mi, ja ću to reći u ono danas suvremenim izričajem, u engleskom se kaže win-win situacija. Nek' ljudi što više piju, nemam ništa protiv toga, ali neka ne voze poslije toga. Znači voziti da, ali ne nakon što se pilo. Nekako je ova vaša poruka pijte šta više nije baš za poslati iz Sabora, ali dobro. Ova druga je, nemojte voziti kad pijete puno. Ali vidite meni je sasvim normalno da kirurg ne može ni sa 0,3% promila operirati, ali zapovjednik zrakoplova može voziti zrakoplov sa 0,5 promila, kapetan broda može voziti brod sa 0,5 promila i ne možete uspoređivati kirurga i vozača automobila. Pozivam se na praksu u Italiji, Francuske itd., Grčke, ne znam drugih mediteranskih zemalja koje nam jesu konkurenti. Činjenica je da su zaista ceh vinara, poljoprivrednici itd. prosvjedovali niza puta. To je činjenica. Činjenica je da nije utjecalo po ovim podacima na smanjenje nesreća. Mislim da zaista nema razloga da ne priznate, je ljudi moji falija sam. Uostalom neš' ti, sve se može popraviti, nije to, dapače veličina je u tome kad se fali je da se kažete, kako bi reka Gibonni oprosti mi ako triba kazat, je li oprostite mi, promijenit ću svoju odluku. Zastupnik Lino Červar. Izvolite. **Červar, Lino (HDZ)** Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, članovi Vlade. Evo ja imam jedno pitanje za ministra Božidara Kalmetu, odnosno za njegovo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Hoće li Vlada gospodine ministre kao što je obećano subvencionirati gorivo malim brodarima obzirom da u javnosti često traže državni poticaj, jer nisu korisnici plavog goriva kao što je slučaj s ribarima? **Kalmeta, Božidar (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Gospodine zastupniče! Da. Subvencionirat će se gorivo malim brodarima s obzirom da oni kao što ste i sami rekli nemaju pravo na plavi dizel, tako da će se umjesto, subvencionirati razlika između cijene plavog dizela i one cijene koju oni ovog časa plaćaju. U državnom proračunu za ovu godinu otvorena je nova pozicija u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka gdje se predviđaju sredstva za subvenciju goriva tim malim brodarima. Obavljeni su razgovori sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i usaglašeno je stajalište da se malim brodarima proračunska sredstva isplaćuju na temelju kriterija kroz program državnih potpora. Mi smo tijekom ovih nekoliko mjeseci napravili i ažurirali podatke o broju tih malih brodara i njih ima 405 brodova ili 336 brodara. Izrađen je program subvencioniranja tih malih brodara. Dogovoreno je da nakon dostave dokaza o stvarnoj potrošenoj količini goriva, što će ovjeriti i nadležna lučka kapetanija, da se tada izvrši i isplata te subvencije malim brodarima. S obzirom da oni najviše rade ljeti, dogovoreno je da će oni to dostaviti najkasnije u listopadu kako bi se već i u ovoj tekućoj proračunskoj godini moglo njima subvencionirati to gorivo. Zastupnik Lino Červar. da se ubuduće možda smanji ta birokratska procedura oko dobivanja potpora. I možda ovo drugo isto, a onda bi bilo stvarno u potpunosti zadovoljeni svi njihovi zahtjevi, da se i oni poput ribara na određeni način koriste očevidnikom pri prometu goriva. Mislim da ćete o tome sigurno razmotriti to pitanje i da ćete napraviti naravno, kao što ste i dosada napravili sve ono što ministarstvo u tim uvjetima može napraviti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče. Pitanje je za ministra financija gospodine Šukera. Prema posljednjim podacima financijske agencije u travnju ove godine blokirano je 35 računa fizičkih osoba u iznosu oko 4 milijarde kuna, te 23 tisuće 146 pravnih osoba sa preko ili oko 12 ili točno Ovo je i prema FINA-i nastavak negativnog trenda iz zadnje dvije godine. Drugim riječima, već treću godinu zaredom pogoršava se likvidnost u čemu značajno sudjeluje i država neredovitim plaćanjem svojih obveza. Da to samo ilustriram podatkom da zdravstvo samo ljekarnama u ovom trenutku duguje 2 milijarde i 200 milijuna kuna koje eto, iz javnih medija je vidljivo se nalaze pred ogromnim problemom. Financijska nedisciplina jedan je od uzroka i niske konkurentnosti našeg gospodarstva ali ona najviše pogađa zaposlene u tim tvrtkama jer one neredovito i po nekoliko mjeseci ne primaju plaću. Do sada ste negirali postojanje ovog problema i niste ga niti rješavali. Hoćete li i nadalje biti slijepi za ovaj problem i ponašati se kao da ga nema? **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ministar Ivan Šuker. Izvolite! **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pa, zar bi Hrvatska završila stand by aranžman da je istina ovo što ste vi rekla? Zar bi Hrvatska dobila komplimente koje je dobila neki dan od Svjetske banke prilikom potpisivanja drugog zajma za prilagodbu da je ovo istina što ste vi rekla? Zar bi Hrvatska imala gospodarski rast u prva tri mjeseca preko 5,2% da je istina ovo što ste vi rekli? Zar bi Hrvatska imala za prvi 5 mjeseci najnižu stopu nezaposlenosti da je istina ovo što ste rekli? Druga stvar. Zaboravili ste što ste ostavili u zdravstvu. Prvo, niste prikazali 900 milijuna… I imali ste… …/Govornik naknadno uključen./… obveza koje su dospjele na plaćanje. To je ono što ste vi ostavili. Druga stvar, govoriti o nelikvidnosti a ne reći zašto je netko blokiran nije dobro. Nije nelikvidnost ako je netko blokiran. Nekada netko nekome ne želi platiti iz niza razloga. Pa nemojte mi reći da podržavate to, ako nekoga, podržavate one koje je država blokirala zbog toga što nisu podmirili svoje porezne obveze. Nemojte reći da podržavate one koje je blokirala država jel' je netko drugi, a oni su tu tvrtku ostavili i počeli preko druge tvrtke poslovati, što je bivša ministrica pravosuđa im omogućila onom izmjenom u zakonu. sve su to činjenice. Recite koliko je tih blokiranih ostalo i temeljem vašeg Zakona o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima, s tim da nikada iako vam je to bila zakonska obveza, niste podnijeli izvješće ovom Saboru što, kako i s kim ste se pogađali oko onih dospjelih a nenaplaćenih potraživanja? Dakle, gospođo Zgrebec! Ovdje kao što sam to opetovano ponovio i na niz skupova sa hrvatskim gospodarstvenicima, tvrdim da u Hrvatskoj ne vlada nelikvidnost. Tvrdim da su sva potraživanja iz državnog proračuna koja su došla u državnu riznicu plaćena. Jer zaboravljate da u trenutku kad ste izgubili vlast, ostavili ste 300 podračuna preko kojih je radio što god tko hoće. Danas Hrvatska ima riznicu, danas Hrvatska ima tri knjižice o kojima ste vi mogli samo sanjati. Ovo je dnevno izvješće gdje predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade dobivaju kontinuirano izvješće o dnevnim prihodima, o prihodima u tekućem mjesecu i o prihodima na nivou godine i o vrsti prihoda i sve to skupa. Ovo je mjesečno izvješće koje ste vi prestali izdavati. A zašto? Da bi prikrili hrvatskoj javnosti upravo za što nas optužujete. Međutim, i Hrvatski sabor dakle, zastupnici u Hrvatskom saboru i svi zainteresirani koji se bave sa financijama u Republici Hrvatskoj mogu dobiti ovakvo financijsko izvješće. Također, knjižica koju smo štampali prilikom donošenja proračuna i knjižica koja je došla sad vama u Sabor za izvršenje proračuna jasno pokazuje transparentnost i sve skupa. Još nešto želim reći. Nema prikrivanja deficita. Ovo što nije plaćeno u zdravstvu, vi dobro znate da svake godine oni …/Govornik se ne razumije./… koliko su se povećali u odnosu na prethodnu godinu se uračunavaju u deficit. I ovo što nije plaćeno u zdravstvu, je uračunato u deficit i mi ćemo ovih dana napraviti sastanak sa predstojnicima farmaceutskih tvrtki i veledrogerija i taj ćemo problem riješiti, budite sigurni. Ali nije istina da u ovom trenutku država duguje 2 milijarde i 200 milijuna. A kad govorite o pozicijama Hrvatske prema istraživanjima nekih kuća onda je upravo problem ovo što vi sada kažete. Bez argumenata, bez ičega optužite državu a to su sve pokazatelji bez egzaktnih pokazatelja nego na temelju percepcije, dok za razliku od nas mnogi koji su daleko lošiji od nas prikazuju svoje stanje u svojoj zemlji puno bolje nego što je. Ovo tvrditi u državi da je nelikvidnost ne bi Hrvatska dobila zajam od Europske investicijske banke za izgradu auto-ceste Zagreb-Rijeka po uvjetima kao da je članica Europske unije, ne bi na zadnjem Kongresu Europske banke za obnovu i razvoj nama rekli da će nam ubuduće zajmove davati bez državnog jamstva i ne bi po prvi put predsjedništvo, Upravni odbor Europske banke za obnovu i razvoj da da je Hrvatska najozbiljniji kandidat za godišnju skupštinu 2010. godine. Pa zar mislite da su sve te financijske institucije glupe i slijepe i Hrvatskoj daju novce a nisu sigurni da će joj naplatiti? Nažalost, gospođo Zgrebec vi se nikako ne možete pomiriti s time da je u ovoj državi konačno došlo do reda, da se zna i tko pije i tko plaća a kod vas se samo Da je stvarno ovako sjajno ministar Šuker ne bi ovako dugo govorio i dvostruko vrijeme iskoristio nego što ga pripada. ovo su činjenice, ovo su objavljeni podaci naše državne institucije. Možemo i druge podatke koristiti. Pa na primjer Svjetska banka kaže da će deficit ove godine biti 4,6%, 4,6%, da bruto proizvod koji raste 4,5% je nedostatan za Hrvatsku u ovom vremenu. Vi kažete netko neće platiti. Pa zašto se niste pobrinuli da kroz zakone regulirate da je obvezno plaćanje, da se iza toga roka kada se ne plati na vrijeme da se obračunavaju kamate koje ne mogu biti upitne. Nemojte se vi smijati. Problem imaju ljudi koji rade u gospodarstvu, koji ne mogu naplatiti svoja potraživanja. Moraju uzimati kredite da bi platili poreze državi a istovremeno država ništa ne poduzima da bi oni mogli naplatiti svoja potraživanja. Dakle, još uvijek mi toleriramo da su vjerovnici u lošijem položaju od dužnika. Zastupnik Antun Kapraljević. ljudi u HAC-u bez natječaja protu odluci njihovoj gdje su oni rekli da nema zapošljavanja. Znate da su tamo zaposleni umirovljeni časnici, alkarski vojvode, saborski zastupnici i svi su oni iz HDZ-a. Prema pismu koje je dobio i premijer koje su potpisali obespravljeni blagajnici navedeno je i tko je za koga intervenirao. Niste samo vi. Znate da su mnoge dionice dane neposredno ustvari bez natječaja pojedinim HDZ-ovcima i ponovo niste samo vi za to intervenirali. Iz svega proizlazi, ne želim nabrajati dalje, da ste vi partijske zadatke, znači zadatke HDZ-a a vjerujem i zadatke premijera bespogovorno izvršavali. Sada u ovom trenutku koliko mi se čini u javnosti se peru ruke od vas. Zato vas pitam gospodine ministre osjećate li se izdanim i prodanim i od HDZ-a i od premijera? Ministar Božidar Kalmeta. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, gospodine zastupniče Kapraljević. Dakako da se ne osjećam izdan niti sam izdan. A što se tiče HAC-a i što se tiče prijema u Hrvatskim auto-cestama ja ću samo podsjetiti da su Hrvatske auto-ceste osnovane 2001. godine i svi interni akti koji su onda doneseni a to je bilo za vrijeme bivše Vlade i način kako se onda primalo u HAC se nije promijenio jer se nisu promijenili interni akti. Dapače, u vremenu od 2003. pa do danas je primljeno puno više branitelja nego što je to bilo u onom periodu od 2001. do 2003. godine. Nadalje, imamo izvješće o obavljenom inspekcijskom nadzoru u Hrvatskim cestama od Državnog inspektorata koji ovdje piše između ostalog da je prijem bio sukladan, dakle nije bilo osnova za poduzimanje zakonskih mjera protiv poslodavaca, su se na oglasnim pločama u središtu poslodavaca objavljivali potrebe za zapošljavanjima, da je o tome izvješten sindikat, sindikalni predstavnik je to potvrdio i rekao da je tako, da je izvješćivano i radničko vijeće sukladno internim aktima, da je i predstavnik radničkog vijeća to potvrdio itd. Prema tome, mislim da ono što vam mogu ja odgovoriti na ovo pitanje da se tamo sigurno ne prima po stranačkom ključu. Mislim da je to bilo za vrijeme protekle Vlade, znam to iz čitavog niza primjedbi koje sam tada imao kao gradonačelnik Zadra kada se ona tamo dionica otvarala. A kažem, sve je primljeno i sve se prima sukladno internim aktima koji su HAC-u sukladno Zakonu o radu, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i Zakona o ravnopravnosti spolova. I što je još također važno a rekao sam prije ništa se nije promijenilo od 2001. godine do danas. Zastupnik Antun Kapravljević. A što se tiče mog pitanja niste mi odgovorili, ustvari rekli ste u jednoj rečenici bez obzira na to sve ja vidim ponašanje i premijera i stranke oni su vas otpisali, uhvatili su veliku ribu koju će pokazati Europi i Hrvatskoj prije ovih izbora. Da vas misle braniti branili bi vas kao Vukelića, kao gospođu Kosor, kao Kirina i ostale. Vas ne brane. Vi ste otpisani. Zastupnik Vladimir Šišljagić. … /Upadica se ne razumije./ … Nema ga pa neće moći postaviti zastupničko pitanje. Sad je 20 zastupnica i zastupnika apsolviralo svoje pravo. Imamo još 20. Napravit ćemo stanku i nastaviti u 12 sati. Na redu je poštovani zastupnik Miroslav Korenika.